Idemo na sljedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o upravnim sporovima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 378 Predlagatelj je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, koju su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Zoran Pičuljan će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Nakon Zakona o općem upravnom postupku koji je u ožujku 2009. godine usvojio i donio ovaj Hrvatski sabor, pred vama je i Konačni prijedlog Zakona o upravnom sporu. Radi se ustvari o materiji koja po konvencijskome pravu, a i po već praksi Ustavnoga suda Republike Hrvatske čini jedinstvenu pravnu cjelinu. Sam zakon ima dvostruku svrhu, prije svega on modernizira upravno-sudski postupak i reorganizira upravno sudovanje, pa mu je stvarni cilj podizanje kvalitete i učinkovitosti sudskih odluka, ali i veća dostupnost sudskih instanci kroz regionalni koncept upravnog sudovanja u prvome stupnju. Temeljna normativna, ustvari stvarna intervencija u području upravnoga sudovanja jest to da upravni spor postaje spor pune jurisdikcije, a ne samo spor o zakonitost pojedinačnoga upravnoga akta, krećemo od klasičnoga poimanja upravnoga spora preko ove modernije, i u europskome upravnome i pravnome prostoru davno prisutne koncepcije. Zašto su ova zakonska rješenja važna? Važna su prije svega što se radi o specifičnom sudskome postupku u kojem je tuženik tijelo državne uprave, ali i svako drugo javno pravno tijelo. Podsjećam na vrlo širok spektar statusnih oblika pravnih osoba sa javnih ovlastima, ali i na djelovanje jedinica lokalne samouprave, to i naravno tijela državne uprave i druga državna tijela, sve je to pokriveno sada kroz Zakon o općem upravnom postupku, a onda i Zakon o upravnim sporovima. Pored toga, važno se ogleda i u proširenju predmeta upravnoga spora i na ocjenu zakonitosti postupanja javnog pravnoga tijela. Ponovo otklon, otklon od upravnoga akta prema radnjama i propustima javnopravnih tijela. I konačno proširenje predmeta ustavnosudske zaštite i na materiju upravnih ugovora, jednog novuma u hrvatskome upravnom postupku, hrvatskome upravnome pravu, koji iure egzistira po prirodi stvari, no za sada on nije egzistirao u općem upravnom postupku i upravnom sporu. Ovim se i zaštita i u tom području osigurava sudska zaštita. Iz svega ovoga vidljivo je vezanost i uvjetovanost, međuustavna uvjetovanost pravnih rješenja upravnoga postupka i upravnoga spora i ponovna ona konstatacija o jedinstvenoj pravnoj, vrijedi Sve je to važno i sa ustavnopravnog značaja, sa ustavnopravnoga motrišta, jer u ovom konceptu sudovanja Visoki upravni sud je samo iznimno žalbeni sud i to kada u prvostupanjskom postupku nije potvrđena odluka javnopravnoga tijela. On predstavlja svojevrsni pravni filtar, ali rezultat takvog njegovog djelovanja i primjene konvencijskoga prava, ali i odluka Ustavnoga suda iz 2007. godine, koja je promijenila svoje pravno shvaćanje jest poštivanje razumnoga roka koje se počinje računati od podnošenja žalbe drugostupanjskom upravnome tijelu, a ne više tužbe Upravnome sudu Republike Hrvatske. Racio ovih rješenja, rješenja ovog zakona jest u određivanju postupovnih pravila specifičnog sudskog postupka koje ima elemente parničnoga, ali i upravnoga postupka, no ipak ima zbog stranaka, stranaka, zbog, koji se u njemu nalaze, koji u njemu djeluju, ustvari se radi o specifičnim pravilima koja zahtijevaju svoju specifičnu regulaciju. Ono što je isto tako bitno jest da se u moderniziraju rješenja i ubrzava se postupak, kroz raznih male poboljšice, ali značajne poboljšice. Npr. nadležnost suda, utvrđuje se nadležnost suda tužiteljevog prebivališta ili boravišta, rješavanje se prepušta i sucu pojedincu, žalba se na prvostupanjske presude osigurava samo u najsloženijim pravnim stvarima, a uvode se i novi instituti oglednoga prava i nagodbe, ali i rješavanja bez provođenja usmene, Značajno proširenje predmeta upravnoga spora jest i ocjena zakonitosti općih akata koji nemaju karakter propisa, ovdje se ne zadire u ingerenciju Ustavnoga suda, već se pokriva moguće utvrđivanje nezakonitosti u brojnim općim aktima koji nemaju karakter propisa, ali iz kojih praktički prava pojedinca, čijim nezakonitošću Ono što valja isto tako dodati da je ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine. Nisam namjerno rekao, tek sa 1. siječnjem 2012. godine, jer je bi to bila olako obećana brzina. Treba preustrojiti sustav upravnoga sudovanja, i niz reorganizacijskih pravnih i vanpravnih aktivnosti poduzeti, i zbog toga je ova, stupanje na snagu u 2012. godini njegova realnost. Čini nam se da je ovim zaokruživanjem upravnog postupka i upravnoga spora i i donošenja novoga Zakona o upravnom sporu ide se u pravcu afirmacije suvremenih standarda sudovanja i primjene načela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ih tu možemo onako bez uvijanja spomenuti riječ da u tome slučaju mi smo u pravcu modernizacije upravnog sudovanja i upravnog sudskog postupanja. Ali isto tako ne bi valjalo zaboraviti i dosadašnje poslovanje odnosno dosadašnje djelovanje u ovome području zadnjih 40-ak, 50-ak godina i reći da, ali u ovom području imamo i svoju tradiciju i zbog toga je ovaj ZUP Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu ustvari jedan spoj hrvatske pravne tradicije i modernizacije što je po mišljenju predlagatelja najbolja garancija njegove provedivosti, učinkovitosti i u konačnici djelovanja u hrvatskom pravnome prostoru. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Poštovane zastupnice i zastupnici pred nama je konačni prijedlog Zakona o upravnim sporovima. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Uz novi Zakon o općem upravnom postupku kao što je gospodin državni tajnik, ovaj konačni prijedlog Zakona o upravnim sporovima čini svojevrsnu upravno-postupovnu i upravno-sudsku cjelinu te predstavlja spoj pravne hrvatske tradicije u upravnome sudovanju, ali i unosi neka moderna, nova zakonodavna rješenja u upravni sudski postupak koji će prije svega približiti RH modernim europskim rješenjima. Iako i dosadašnji zakon koji je bio na snazi ima neke europske standarde zbog pristupanja naše zemlje EU bilo je potrebito uvesti neke nove pravne institute u ovaj konačni prijedlog Zakona o upravnim sporovima. Ono što je važno istaknuti u ovom konačnom prijedlogu Zakona da se pridonošenju novih modernih rješenja osobito obratila pažnja na čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a prije svega tiče se upravnog spora kao spora pune pravne jurisdikcije dosljedno provođene načela usmene rasprave te lakša dostupnost upravno sudskih instancija. U postupku približavanja i ulaska naše države u EU potrebno je bilo riješiti neke tekuće probleme i poteškoće poteškoće koje se zateklo pred ovim zakonskim rješenjem. Prije svega neusklađenost dijela postupovnih pravila sa pravnom stečevinom EU. Sadašnje odredbe Zakona o upravnim sporovima nisu ispunjavale sve standarde zajedničkoga europskoga prava prije svega kroz 2 ključna pitanja, a to je pravo suda da u svakom sporu utvrđuje činjenično stanje i pravo suda da radi utvrđivanja činjenica i zaštite prava stranaka provede usmenu raspravu. Novi prijedlog zakona uveo je mogućnost

Treba ovdje spomenuti i posebno pohvaliti projekt "CARDS" iz 2004. godine nazvan "Podrška učinkovitijem, djelotvornijem i modernijem upravljanju i radu Upravnoga suda RH" u okviru kojeg je izrađen ovaj strateški dokument, a i poslužio je program za izradu ovog konačnog prijedloga Zakona o prijedloga Zakona o upravnim sporovima. Kao što sam rekao ovim će se zakonom uvesti dvostupnjevano rješavanje upravnih postupaka. Prije svega da se osigura veća pravna sigurnost i učinkovitost u upravnim sporovima, a da se i strankama kada smatraju da bi bilo potrebito uložiti žalbu samo u iznimnim slučajevima omogući ulaganje žalbe ulaganje žalbe u upravnome sporu. Prije svega kada se radi o bitnim povredama postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja ili pogrešne primjene materijalnoga prava. Pravo na ulaganje žalbe ne odnosi se da će se omogućiti produživanje upravnoga postupka nego upravo suprotno da će se postupak skratiti i da će se velik broj zaostalih upravnih predmeta na temelju ovog konačnog prijedloga zakona riješiti dakle u kraćem roku. Što se tiče upravnih sudova uvode se prvostupanjski sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Ono što posebno valja istaknuti da ova moderna zakonska rješenja neće iziskivati dodatne i velike financijske materijalne troškove. Prije svega jer će se u proračunu za 2010. godinu nisu potrebita sredstva u proračunu za 2011. godinu pozicije Ministarstva pravosuđa treba osigurati oko 8 milijuna i 300 tisuća kuna za potrebe rada sudaca. prostornih potreba koristit će se dosadašnji prostori koje su koristila pravosudna tijela, prije svega jer je u tijeku reforma mreže pravosudnih objekata tako da će se i za ove sudove iskoristiti postojeći postojeći objekti. Prema izračunima bit će potrebno negdje oko 70 do 80 sudaca za potrebe upravnih sudova. U 2011. godini biti će potrebito imenovati 22 suca i 14 sudskih savjetnika. Ono što je još potrebno istaknuti kod ovog konačnog prijedloga zakona da se omogućava i ulaganje izvanrednoga pravnoga lijeka što je dosada bilo bilo moguće, u dosadašnjem važećem zakonu kroz preispitivanje pravomoćne presude Upravnoga suda. Ovdje se omogućuje izvanredni pravni lijek da stranka može u roku od 6 mj. uložiti dakle izvanredni pravni lijek za preispitivanje pravomoćne presude prvostupanjskoga ili Visokoga upravnoga suda koji je sličan zahtjevu za zaštitu zakonitosti iz važećega Zakona o upravnim sporovima. Svrha je ovoga izvanrednoga pravnoga lijeka da se osigura mogućnost izvanredne intervencije Vrhovnoga suda RH kao kao Ustavom RH utvrđenog najvišeg suda u državi radi osiguranja jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana. Ono što još na kraju treba reći za konačni prijedlog Zakona o upravnim sporovima, kao što smo uvodno rekli, on je spoj tradicije hrvatskoga upravnoga prava. Potreba modernizacije, potreba olakšavanja i ubrzavanja sudskoga postupka kada su u pitanju upravni sporovi, potreba lakše dostupnosti suda građanima to će se postići uvođenjem prvostupanjskih sudova u 4 najveća hrvatska grada. Predloženi zakon ne iziskuje velika materijalna sredstva, ima puno veći učinak ovi novi instituti koji su uvršteni u predloženi zakon. I klub HDZ-a u Hrvatskom saboru podržava donošenje ovog konačnog prijedloga Zakona o upravnim sporovima jer smatramo da je on od osobite važnosti za pravni sustav RH. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

Mogli bismo komotno reći da donošenje ovakvog jednog zakona bitno doprinosi reformi pravosuđa u Republici Hrvatskoj. Dobro je da je Ministarstvo pravosuđa uhvatilo se u koštac s ovim i na neki način pokušava zaokružiti ovu materiju upravnih postupaka, odnosno upravnih sporova na jedan svakako stoji ocjena moderan, efikasan način. Međutim, čini nam se da Ministarstvo pravosuđa nema dovoljan kapacitet to izvesti na način na koji bi samo htjelo. Pa su s tim u vezi skopčane i određene nedoumice, a to je ako kažemo da će zakon stupiti na snagu 1. siječnja 2012. godine. To znači da svjesno donosimo odluku da dvije godine blagodati ovog zakona nećemo moći uživati. S druge strane ako je predlagatelj već sada najavio da u 2010. godini mu ne trebaju sredstva za provođenje ovoga zakona, onda znači da će se pravi poslovi na pripremi njegove provedbe odnosno implementacije i početka rada sudova dogoditi tek 2011. godine. U što ćemo potrošiti 2010. još uvijek nije jasno. A nije dobro da je potrošimo uzalud. Naime, prostor upravnoga sporenja jedan je od najneučinkovitijih, a s druge strane to je nešto u čemu neposredno građani imaju interes, jer se zapravo gotovo uvijek radi o kršenju njihovih prava pred tijelima državne uprave, pred tijelima područne samouprave, pred tijelima lokalne samouprave. A to je naš svakodnevni život. Dakle, svaki odnos građanina sa javnom vlašću jest prostor mogućeg upravnog sporenja. A to je toliko široko, dakle od trenutka kada se čovjek rodi pa kada ima posla sa matični ured, pa do trenutka poznih godina kada mora pred lokalnom ili državnom samoupravom izboriti određeno pravo, on je konstantno u komunikaciji sa tijelima lokalne, područne i državne samouprave koja mu stalno izdaju dokumente, rješenja i i on je stalno u poziciji da mora budno paziti da netko nije prekršio njegovo pravo, odnosno uskratio mu njegova prava utvrđena propisima, ali isto tako i općim deklaracijama i svim onim na što mi oslanjamo svoje društvo tvrdeći da je slobodno i demokratsko. Zaostaci u upravnome sporenju, duljina trajanja sporova su u mnogim situacijama krajnje frustrirajući. Godinama se ne može doći do pravorijeka, do presude, do odluke. A za to vrijeme počinjava se šteta, ona nastaje, gomila se, ljudi gube svoja prava i gube uopće povjerenje u pravnu državu, jer s druge strane imaju državu i imaju osjećaj da su apsolutno nemoćni. To je ona karikatura jazavca pred sudom. Govoriti o pravnoj državi, a na ovome području ne dati jasne garancije da će upravni postupci, upravno sporenje biti čvrsti, fer i brzi, da će pravda biti dostižna i da država ima osobitu obvezu požurivati upravo ove postupke i osigurati oni što prije okončaju, baš zato što je ona s druge strane, to je obveza svjesne i osviještene države pred građanima. Mi moramo biti svjesni da građani državu doživljavaju na svakom upravnom tijelu. Mnogo ljudi ne zna razliku između općine, grada, županije, državnoga ureda i ostalih tijela državne uprave. Sve je to za njih država, jer s druge strane netko tko živi od njihova rada, tko je plaćen da im pruži uslugu zakonom propisanu da bi njihov život bio lakši. A u praksi redovito svakoga dana nailaze na one koji kao da su plaćeni da bi njihov život bio što kompliciraniji. I zato svaki kontakt građanina sa javnom službom uzrokuje frustracije i jedan opći negativni stav prema državi. Budemo li mi to pothranjivali i dozvoljavali da to zapravo se samo nastavi, mi dugoročno pilimo granu na kojoj sjedimo. Mi uništavamo povjerenje građana u njihovu državu. Dakle, zadaća je svjesne osviještene, moderne i odgovorne Vlade da ovo područje što prije razriješi, raščisti, da omogući i tehničke i kadrovske i financijske uvjete da se upravno sudovanje požuri, pospješi i u konačnici učini što bliže građanima. Ova poruka da će tek 2012. godine 14 sudaca biti građanima na dispoziciji, od 70 koliko očekujemo da će im stvarno trebati nije dobra poruka. U tome smislu HNS podržava ovaj prijedlog zakona, ocjenjujemo ga dobrim i modernim, ocjenjujemo ga dobrodošlim. Žao nam je što je trebalo 10 mjeseci da prođe između prvog i drugog čitanja, da nije još prije došao, žao nam je što nema sredstava u proračunu već ove godine za njegovu implementaciju, žao nam je što se ne podvostruče kapaciteti priprema u 2011. Mi smo naime vjerovali da je mogu će nakon onog prvog čitanja u ožujku prošle godine da je moguće isposlovati primjenu ovog zakona od 1. 1. 2011., ali eto gubi se vrijeme. Na dušu predlagatelja. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. I posljednji prijavljeni klub je klub SDP-a u ime kluba govorit će poštovana zastupnica Ingrid Antićević-Marinović. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a poduprijet će donošenje ovog Konačnog prijedlog zakona o upravnim sporovima. Prije nego što bilo što kažem o samom sadržaju mislim da je nužno napomenuti nešto općenito o ovom zakonu o nomotehnici, način na koji je napravljen, njegovom pregledu, dijelovima, glavama i pojedinim odredbama. Mislim da je ovo i to treba istaknuti kada je tomu tamo ogledni primjer kako zakoni trebaju izgledati. Šteta to neki i drugi također vrlo važni zakoni za ovu zemlju i naš napredak kao nedavno odnosno jutros raspravljani Zakon o javnoj nabavi odnosno o kontroli javne nabave i državnoj komisiji nije napravljen na takav način. On je pregledan, on je jasan, sadrži temeljna načela kojima se štiti pojedinac i ta načela kasnije se razrađuju u pojedinim odredbama a i jamstvo su kako da čovjek ostvari svoju pravdu koja mu je zakinuta ili uskraćena nezakonitim postupanjem tijela javne javne ovlasti odnosno javno-pravnim tijelom da budemo u duhu zakona. Ovo je također prigoda kad raspravljamo i o ovakvom Prijedlogu zakona o upravnim sporovima da ipak se prisjetimo ogromnog broja predmeta koji danas leži pred Upravnim sudom jednim, sada ćemo imati ih četiri, i imat ćemo viši upravni sud što je svakako dobro i na tragu upravo prave sudbene vlasti u ovoj vrsti predmeta. Brojnost ovih predmeta ukazuje na veliko kršenje zakona od strane javno-pravnih tijela. To je jedna zabrinjavajuća razina odnosno visina i niska razina zakonitosti u postupanju javno-pravnih tijela. Jedna opća politička klima je da se nezakonitost najblaže tolerira jer se ona ne sankcionira. Koliko puta i nakon godina i godina čekanja kada se poništi takav akt prvostupanjsko tijelo ponovo čeka godinama da bi uopće riješilo a nekada i ne riješi. Vidimo ovaj zadnji zakon, izmjene Zakona o pravima hrvatskih branitelja, dakle umjesto da su dočekali konačno rješenje svog statusa naprasno im se predaju i vraćaju dokumenti zato što krivnjom administracije njihovi predmeti nisu riješeni. I to je nešto što se .../Govornica se ne razumije./..., dakle to bezakonje je država još ozakonila. Toliko o vraćanju i jamstvu gospođe premijerke nekada koja je govorila kako će vratiti dostojanstvo hrvatskim braniteljima a vratila im je papire jer država nije riješila u Ovo samo usput a bezbrojni su takvi primjeri ne samo zakona nego i nepostupanja i nikome se ništa dogodilo nije. Zato je i ovaj prijedlog da se sada koncentriramo, da ne bi sada stvorili kuknjavu o nekakvim stvarima koje su oko ovoga a koje ne doprinose puno samoj stvari, pa ću se ja govoreći u ime kluba SDP-a koncentrirati na sam zakon. Mislim da u ovim temeljnim odredbama koje onda govore što je predmet zakona i što je cilj zakona ali jednako tako konačno vrlo jasno govore što je predmet upravo upravnog spora. To je dobro jer mnogi zakoni koji govore o postupanjima pojedinih tijela to sami nisu definirali pa već u startu nastaju različite nedoumice. Također je dobro što se ovdje uvode i iznimke od vođenja upravnog spora pa se govori upravo o tome da to je nešto što je u teoriji dugo vremena bilo sporno. Dakle, pošto javno-pravna tijela i pošto upravni sudovi će biti nadležni za ocjenu ustavnosti propuštanja javno-pravnog tijela ili pak ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke, da dalje ne citiram sve što govori odredba članka 3. ali također govore i o onim slučajevima koji se nazivaju upravni koji nisu upravni akt nego su akti javne vlasti. Dakle, to je potrebno razlikovati u samom postupku kako bi se onda koncentrirala i mogućnost i tako da bi stranka unaprijed znala da li je to akt vladanja ili je upravni akt protiv kojeg ona ima pravo pokrenuti upravni spor odnosno najprije voditi upravni postupak. Načela Načela su dobro pobrojena, međutim čini mi se ipak radi potpune usklađenosti da načelo usmene rasprave trebalo bi doći prije načela izjašnjavanja stranke jer načelo izjašnjavanja stranke pogotovo njezin stavak 2. da se ipak može odlučiti o upravnom sporu i bez davanja stranci mogućnosti da se izjasni i to samo u slučajevima koji su propisani zakonom. Dakle, radi se od odstupanja od načela usmenosti rasprave pa se nama čini ovdje u klubu SDP-a da bi ipak ovaj članak 7. koji je osnovno načelo a ovo drugo je načelo ipak iznimka, od tog načela treba nekako kronološkim redom tako uskladiti. Ovo je jedan od rijetkih zakona, postupovnih zakona koji uvodi staro načelo a mislim da je ono potpuno u skladu sa trenutnom situacijom načelo pomoći neukoj stranci. Ta načela odrekla su se mnoga postupovna zakonodavstva što nije dobro, pa se onda svodi u konačnici pravo da je to i pravda, pravo onoga koji ima sredstava da plati boljeg punomoćnika i da ga na takav način efikasno i stručno zastupa pred institucijama. Ovdje ovo načelo pomoći neukoj stranci stvara obvezu upravo onima koji vode postupak da pomognu svojim savjetom odnosno na adekvatan način neukoj stranci što znači da se ona nije dužna zastupati po punomoćniku. Kod nadležnosti i sastava suda zakon izrijekom govori u kojim se slučajevima to sam već prije nešto napomenula rješavaju, odnosno o kojim tužbama i u kojim stvarima rješavaju sudovi odnosno koja je njihova nadležnost. Isto mislim da je mjesna nadležnost potpuno dobro određena, također i sastav suda. Evo vidimo da ovdje sude isključivo suci profesionalci, nema porotnog sudovanja što znači da ovaj sud nije prisjednički sud koji je sastavljen od profesionalaca i od sudaca porotnika. Također, to su opće odredbe i o izuzeću što nema, gdje mi kao klub nemamo nikakvih primjedbi. Kod poduzimanja radnji u upravnom sporu, odnosno zastupanje tužitelja i zainteresirane osobe skrećemo pozornost na to da nije do kraja razriješeno tko može biti punomoćnik tužitelja. Za tuženika je to jasno, to je upravo ovo tijelo koje je donijelo nezakoniti akt, bar po mišljenju tužitelja. Ali ovdje nije na dobar način, odnosno posve precizan način riješeno tko može biti punomoćnik tužitelja. S obzirom na slične odredbe Zakona o parničnom postupku koji je eksplicitno riješio da to mogu biti odvjetnici, oni koji su upisani u odvjetničku komoru, samo je izuzetak dakle da se vodi taj element socijalne osjetljivosti, da se stranka uvijek može sama zastupati ili da je zastupa najbliži srodnik. riješeno pa se postavlja pitanje eventualno i ozakonjenja što sigurno nije bila intencija predlagatelja nadripisarstva pa bi trebalo vidjeti što je to s ovom odredbom, odnosno što je predlagatelj možda točno i mislio, ali do kraja nije i precizirao. Dakle, upozoravamo na odredbu članka 21. Kod pokretanja same tužbe, odnosno postupanja suda o tužbi dobro je da se uvode termini da se radi uvijek o žurnom postupanju, isto tako da se onemogućava svaka zlouporaba i odugovlačenje procesnih sudionika na takav način da je tužitelj dužan navesti u tužbi sve činjenice, a jednako tako odmah već u tužbi iznijeti sve dokaze kojima potkrjepljuje svoje činjenične navode, jednako tako kao što je i tuženo tijelo dužno u svom odgovoru očitovati se o svim činjenicama i jednako tako te svoje tvrdnje potkrijepiti odmah svojim činjenicama i da svako odugovlačenje ili zavlačenje odnosno postupka da je onemogućeno upravo postupanjem i ovlastima koje imaju suci, odnosno i predsjednik samog tog vijeća koji će suditi u upravnom sudu. Dobro je isto tako da se pojedinačnom odlukom, dakle kod ocjenjivanja pretpostavki za vođenje upravnog spora, da se pojedinačnom odlukom ne dira u pravo ili pravni interes samog samog tužitelja i to je riješeno odredbom članka 30. stavkom 2. Čine nam se također efikasne odredbe koje govore o dostavi tužbe, ali jednako tako i o pozivanju stranaka u samom upravnom sporu. Ono što je novina i što treba posebno istaknuti i što posebno pozdravljamo, a to je novi institut koji je reguliran u odredbi članka 48., to je ogledni spor. Mi smo svjedoci da u identičnim situacijama kod istog činjeničnog supstrata, kod predmeta tužbe sa istom pravnom osnovom, pojedina tijela donose različite odluke i ništa više ne ugrožava sustav nego upravo to. Ovdje je obveza upravnih tijela da upravo u istim situacijama i to je dobro riješeno, dakle da se ne može već kod jednog ili dva slučaja stvarati neki ogledni primjer nego ipak treba nekoliko odluka, evo ovdje to predlagač predlaže da to bude deset ili više prvostupanjskih upravnih sporova koji su naravno pravomoćne i riješene, dakle izvršena je provjera od strane višeg upravnog suda, na identičan način riješili takve stvari da ne treba voditi upravni spor nego jednostavno će upravno tijelo upravo na temelju takvih oglednih sporova rješavati na identičan način. To rješava pitanje neizvjesnosti, dakle da stranke unaprijed znaju da su u sličnim ili identičnim situacijama da će upravni sudovi donositi i iste odluke. je dobro, to otklanja onu proizvoljnost, to na neki način potkrepljuje i ohrabruje ljude da će se u istim situacijama identično i postupati, a toliko nam je toga potrebno u ovoj situaciji. O dostavi sam već rekla, mislim da je ona riješena na dobar način kako stranke ne bi zloupotrebljavale mogućnost dostave i na takav način otezale sa postupkom, a jednako tako hvale vrijedna je odredba članka 59. koja govori o naknadi štete i povredi stvari. Dakle, ne samo upravni sud, viši upravni sud, upravna tijela nego počesto i sudovi nerijetko, kad bi rješavali o glavnoj stvari, nerijetko bi odnosno vrlo rijetko bi rješavali o naknadi štete. Sada je sud obvezan da uz upravni ugovor koji je nezakonito raskinut ili ništetan odluči i o naknadi štete. Time prije svega se stvara jedna koncentracija postupka, stvara se efikasnost i na kraju krajeva štede se sredstva da se pokreće neki drugi postupak, a i stranke su puno zadovoljnije. Kod drugostupanjskog postupka također nema nikakvih posebnih, odnosno nema ničega što bi izazivalo neki prijepor, dapače riješeno je mislim po pravilima struke i postupanja u drugostupanjskim predmetima. Ali ono što je novina i što je svakako za posebno pozdraviti, a to je izvršenje presuda. To je nastavno na ono što sam uvodno rekla, da i sada kada bi upravni sud riješio prvostupanjsko tijelo bi taj predmet stavilo u ladice i nije rješavalo. Zaštita od takvog postupanja da prvostupanjsko tijelo bi se oglušilo o odluku drugostupanjskog tijela riješena je upravo ovdje u izvršenju rješenja, u članku 81. i 82.,

Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo za sada četiri prijavljene pojedinačne rasprave. Idemo redoslijedom prijavljivanja. Najprije poštovani zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Važeći Zakon o upravnim sporovima u osnovnim rješenjima iz daleke 1952. godine preuzet je u hrvatski pravni sustav 1991. godine te neznatno izmijenjen i dopunjen 1992. godine. Imajući u vidu postupak pristupanja Republike Hrvatske ukazuje se potreba revizije sadašnjeg Zakona o upravnim sporovima budući da on ne udovoljava standardima postavljenim u pravnoj stečevini Europske unije, odnosno potreba izrade novog Zakona o upravnim sporovima u kojim će biti ugrađeni europski standardi funkcioniranja pravne države kao i zaštite prava građana, tj. sudsko preispitivanje upravnih odluka pred neovisnim sudovima a što proizlazi iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Obzirom na tri osnovna pitanja koja se moraju drugačije riješiti, a koja se odnose na neusklađenost dijela postupovnih pravila, nemogućnost ulaganja pravnog lijeka na presude Upravnog suda, predugo trajanje postupaka i velikog broja neriješenih predmeta pokrenut je projekt CARDS 2004. podrška učinkovitijem, djelotvornijem i modernijem upravljanju i radu Upravnog suda Republike Hrvatske, te izrađen strateški dokument za izradu smjernica i nacrta novog Zakona o upravnim sporovima s osnovnim ciljem usklađivanja upravnog sudovanja s pravnom stečevinom Europske unije, a osobit s člankom 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda što će omogućiti veću učinkovitost sudskog postupka koja treba rezultirati skraćivanjem njegova trajanja. Predloženi Zakon o upravnim sporovima sadrži rješenja koja se odnose na reformu procesnog prava i to kroz osiguravanje pravne zaštite od svih upravnih postupanja, a ne samo pojedinačnih odluka, odlučivanje i po sucu pojedincu, pravo suda da samostalno utvrđuje činjenice u sporu, obvezom suda da provede usmenu raspravu u svim slučajevima osim kada je zakonom drugačije propisano. Nadalje, ustrojava se dvostupanjsko upravno sudovanje, te s tim u svezi omogućuje strankama ulaganje žalbe na odluke prvostupanjskih sudova u najsloženijim pravnim stvarima Visokom upravnom sudu u nadležnosti posebno se stavlja i ocjena zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti a koje nisu u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske. Ostvarivanje procesne mogućnosti suda da sam utvrđuje činjenice i da u pravilu provodi usmenu raspravu ostvarit će se veća pravna sigurnost i bolja zaštita prava stranaka od odluka i postupanja uprave, a sigurno i doprinijeti bržem rješavanju sudskih predmeta. Isto tako, predmet upravnog spora proširuje se sa ocjene zakonitosti pojedinačnih odluka javno pravnih tijela i na ocjenu zakonitosti postupanja javno pravnih tijela kao i na ocjenu zakonitosti sklapanja, raskidanja, te izvršavanja upravnih ugovora. Upravni sudovi imat će punu nadležnost i nad utvrđivanjem činjenica, a ne samo primjeni zakona, već i vođenje obvezne usmene rasprave na prvom stupnju sudovanja uz izuzetke propisane zakonom. Također, upravni sudovi biti će nadležni za područje jedne ili više županija, a ustanovljeni bi bili u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku dok će Visoki upravni sud biti ustanovljen za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. S obzirom na iznijeto, a imajući u vidu značaj i važnost usklađivanja ovog novog zakona u postupku pridruživanja Republike Hrvatske kao i činjenicu da on predstavlja nadogradnju u dijelu upravnog sudovanja i zajedno sa Zakonom o upravnom postupku čini jedinstvenu cjelinu podržavam Konačni prijedlog zakona o upravnim sporovima. Hvala vam lijepa gospodine zastupniče. Na redu je poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. pred nama je Konačni prijedlog zakona o upravnim sporovima. I ja ću uvodno kazati da ovaj zakon apsolutno treba podržati, jer on uistinu predstavlja vrlo važan segment, dakle gotovo ključni dio reforme s jedne strane upravnog prava i upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj. Naime, dakle Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, te propisi kojima se utvrđuje teritorijalni ustroj i nadležnost regionalnih upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske ne samo da predstavljaju novine već uistinu reformiraju sustav upravnog prava jedan su od ključnih sastavnih dijelova projekta Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa u procesu cjelokupne reforme pravosudnog sustava. mislim da upravo ovaj propis kao dobar propis, kao potreban propis trebamo dakle sagledavati u njegovoj ukupnosti rješavanja upravne problematike kao ključni dio, kao jednu kvalitetnu sastavnicu nakon čijeg donošenja, odnosno primjene u upravno-pravnom smislu uistinu i kad sagledamo ove druge propise neće biti ista situacija. I mislim da je potrebno kazati upravo na ovom mjestu kakvu situaciju sada imamo i zbog čega je potrebno i dobro donijeti ovaj propis i u krajnjoj liniji da što prije stupi na snagu da se njegovi instituti počnu primjenjivati. Dakle, ne treba bježati od istine da su upravni sporovi ili upravni postupak koji rezultira upravnim sporovima u prvom redu kod nas imaju, dakle predugo trajanje samog postupka i imamo veliki ili značajni broj neriješenih predmeta. Ovo će postati osnovni alat da se ta dva elementa kao negativna eliminiraju. Dakle, povećanje efikasnosti sudskih postupaka i skraćenje trajanja postupka, te reduciranje, odnosno mogućnost reduciranja zaostataka u rješavanju samih predmeta. Nadalje, kada govorimo o novinama koje se u prvom redu odnose na reformu procesnog upravnog prava njih možemo sistematizirati na najrazličitije načine. Za potrebe ove rasprave ja sam obuhvatio samo po mom mišljenju 4 osnovna ili 4 osnovna elementa ili karakteristike koji upravo u tom pozitivnom smislu karakteriziraju ovaj prijedlog zakona. Dakle, u prvom redu radi se o osiguranju pravne zaštite od svih upravnih postupanja, a ne samo od pojedinačnih odluka. U drugom smislu mogućnost samostalnog utvrđivanja činjenica u sporu, dakle samostalnog utvrđivanja činjenica u sporu, obvezu suda da provede usmenu raspravu u svim slučajevima. Dakle, u pravilu, osim kada je zakonom drukčije propisano i kako se to pravničkim riječima kaže, dakle sporovi sporovi pune jurisdikcije, odnosno donošenje primarno reformacijskih odluka, odlučivanje o meritumu stvari, a kasatornih odluka samo u iznimnim slučajevima. Kada to povežemo dakle sa preustrojem samih sudova kao institucija, dobivamo jednu sasvim drugu sliku i u meritornom, dakle suštinskom smislu, ali i u smislu nove organizacije i funkcioniranja upravnih sudova u Republici Hrvatskoj. Nadalje ovim elementima procesno-pravne, dakle upravne prirode treba pridodati to da nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske jest određena tako da u velikoj većini slučajeva on nije drugostupanjski žalbeni sud, već ponajprije sud koji će rješavati samo najsloženije upravne stvari i odlučivati o ocjeni zakonitosti općih akata. Mislim da je ovaj koncept ili ovakav koncept nadležnosti Visokog upravnog suda apsolutno prihvatljiv i da će on kada ta praksa zaživi zapravo kao upravno-pravni institut dati zapravo sve te pozitivne efekte ili rezultate koje od ovakvih zakonskih rješenja i očekujemo. Nadalje, dvostupanjsko upravno sudovanje ustrojava se upravo ovim zakonom te se omogućava strankama ulaganje žalbe na odluke prvostupanjskih sudova, a posebno je naglasiti nadležnost Visokog upravnog suda u smislu ocjene zakonitosti općih akata koji nisu u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske. Imali smo prilike i do sada u raspravama čuti da se ovim zakonom na kvalitetan način definira što to upravni spor je, međutim vrlo je interesantno analizirati one odredbe zakona u odnosu te odredbe, u odnosu na ono što upravni spor dakle nije, odnosno kada se ne može voditi upravni spor, a on se ne može voditi u stvarima u kojima je osigurana sudska zaštita izvan upravnog spora, kao niti o pravilnosti pojedine odluke donesene primjenom slobodne ocjene javnopravnog tijela. Međutim, može se voditi ako se radi o zakonitosti takve odluke, o granicama ovlasti i svrsi radi koje je ta ovlast dana. Mislim da je to važno napomenuti, upravo kada se sagledavaju ove pozitivne definicije, dakle što to upravni spor je i dobro da je definirano u zakonu i na kvalitetan način je definirano i uvijek promatrati u tom zrcalu, dakle odnosa što to upravni spor nije i što to onda u praksi i na koje situacije u praksi možemo nailaziti. Mislim da je i do sada bilo spomena, odnosno da je komentiran datum stupanja na snagu, dakle evakacija 1. siječanj 2012. godine. To je po mom mišljenju uobičajeno, imamo tu zajednički nazivnik ili zajedničku karakteristiku kod svih velikih projekata, ja bih se usudio kazati projekata, kada se radi o vrlo bitnim reformskim reformskim zahvatima, bez obzira u koju oblast prava dakle sagledavamo, jer da bi se omogućila valjana priprema, da bi dakle zakon mogao na pravi način profunkcionirati potrebno je ne samo osigurati potrebna financijska sredstva, nego pripremiti dakle i ljude i institucije kada dakle profunkcionira, kad stupi zakon na snagu da se on u svoj svojoj punini može primjenjivati. Dakle taj rok jest i možemo ga promatrati dakle relativno i dugačak, ali i kratak, znamo što se u tom vremenskom periodu, dakle do 1. siječnja 2012. godine mora dogoditi, odnosno što se sve mora pripremiti da bi ovaj zakon ne samo stupio na snagu i bio mrtvo slovo na papiru, nego da bi on zaživio, dakle da bi se instituti samog zakona na pravi način mogli i primjenjivati. evakacijski rok nam svjedoči o tome da je za pripremu i ovog zakona potrebno osigurati ne samo dodatna financijska sredstva, već i cjelokupni upravni sustav pripremiti za novi dakle način vođenja upravnog postupka, upravnih sporova, a što u konačnici treba rezultirati većom ažurnošću, većom pravnom sigurnošću, smanjenjem neriješenih predmeta, kao i vremena potrebno za odlučivanje u pokrenutim i upravnim postupcima i u upravnim sporovima. I upravo to, i s tim ću zaključiti svoju raspravu o ovom ponovit ću vrlo bitnom zakonu, dakle upravo to predstavlja po mom mišljenju osnovni razlog za donošenje ovog zakona. Ovaj zakon, sa ovim kvalitetnim rješenjima upravo će zaživjeti onako kako mi svi to od njega i očekujemo, ako se poslože ta dva elementa, a to je ažurnost smanjenja broja neriješenih predmeta i veća pravna sigurnost i ja ne sumnjam da će u 2012. godini kada stupi na snagu ovaj zakon, skupa sa već donesenim zakonom i novim ustrojem upravnih sudova na teritoriju Republike Hrvatske to uistinu i biti tako, i u tom smislu ja ovaj zakon apsolutno podupirem. Hvala Hvala lijepa. Nastavljamo pojedinačnu raspravu. I sljedećih 10 minuta pripada poštovanom zastupniku Damiru Sesvečanu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo dakle pred nama se u drugom čitanju nalazi Konačni prijedlog Zakona o upravnim sporovima, kojim se kako je to definirano u članku 1. uređuje nadležnost, sastav suda i pravila postupka na temelju kojih upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka i postupanja javnopravnih tijela, te o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka. U smislu ovog zakona pod pojmom javnopravna tijela podrazumijevaju se dakle tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne samouprave, i pravne osobe koje imaju javne ovlasti ili obavljaju javnu službu i taj se pojam dosljedno koristi sukladno rješenjima novog Zakona o općem upravnom postupku. A upravo je Zakon o općem upravnom postupku, na kojeg se ovaj zakon naslanja, a kojeg je Hrvatski sabor donio u ožujku 2009. godine unio niz novina i novih instituta u upravni postupak i definitivno modernizirao i normativno unaprijedio upravno sudovanje u skladu sa najvišim europskim pravnim standardima. Što se tiče ovog zakona, dakle Zakona o upravnim sporovima, s obzirom da je već puno toga o njemu izrečeno i danas i kroz rasprave tijekom prvog čitanja, ja ću u svojoj raspravi spomenuti tek neke od novih instituta i rješenja važnih za upravnosudski postupak. Prije svega, ovim zakonom će se postići dosljedno vođenje upravnog spora, u skladu sa načelom prava na pravično suđenje i prava na donošenje odluke suda u razumnom roku, kao jednom od ustavnih, ali i temeljnih ljudskih prava. Također se ostvaruju pretpostavke da Upravni sud bude sud pune jurisdikcije, što znači da sud može samostalno izvoditi i ocijeniti dokaze, dakle samostalno preispitati činjenično stanje, a strankama u postupku osigurava se pravo na javnu usmenu i kontradiktornu raspravu pred prvostupanjskim sudovima. Do sada to nije bio slučaj, jer važeći Zakon o upravnim sporovima, odluku o održavanju usmene rasprave prepuštaju je …/Govornik se ne razumije./… Upravnog suda, što se u praksi, što je dovodilo zapravo da se usmene rasprave uopće i nisu provodile. Važna novina ovog zakona je da će upravni sudovi biti ovlašteni za donošenje reformacijskih odluka, a kasatornih samo u iznimnim slučajevima. Dakle, za razliku od važećeg zakona suci će imati ovlasti odlučiti o predmetu, naložiti upravnom tijelu donošenje traženog upravnog akta, a ne kao dosada samo poništiti osporeni upravni akt i predmet vratiti upravnom tijelu, što je kasatorna odluka i smatram da će to svakako pozitivno utjecati na brzinu, ali i na kvalitetu postupanja suda. Zakon također predviđa uvođenje dvostupanjskog upravnog sudovanja na način da se uvode regionalni prvostupanjski upravni sudovi i to u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i Visoki upravni sud RH. Time će Time će upravno sudovanje biti svakako dostupnije građanima i fizički i kvalitativno. Što se tiče Visokog upravnog suda on će rješavati u najsloženijim upravnim stvarima te svojim postupanjem utjecati na ujednačavanje prakse prvostupanjskih sudova. Također u odnosu na prvo čitanje važno je istaknuti da je predlagatelj prihvatio primjedbe iz saborske rasprave da Visoki upravni sud ne može biti nadležan za odlučivanje o ustavnosti već samo o zakonitosti općeg akta. Novina u odnosu na prvo čitanje je također i prihvaćenje i uvođenje instituta zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Upravnog ili Visokog upravnog suda kao izvanrednog pravnog lijeka kojim se osigurava mogućnost izvanredne intervencije Vrhovnog suda RH radi osiguranja jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana. Što naravno apsolutno podržavam. Uvjeren sam da će predložena rješenja i instituti ovog zakona doprinijeti većoj efikasnosti upravno sudskog postupka, doprinijeti skraćivanju trajanja sudskih postupaka, postupaka, ali i što je ne manje važno smanjivanju postojećih zaostataka. Iz tih razloga podržat ću donošenje ovog Zakona o upravnim sporovima. Hvala. Hvala lijepa. I pojedinačnu raspravu zaključit će poštovani zastupnik Josip Leko, izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Najprije ovaj tekst konačnog prijedloga zakona zaslužuje pohvalu u čistoći pravne norme i u izričaju. A kad sam već uzeo riječ htio bih naglasiti nekoliko stvari koje mi zastupnici, ali još više građani i pravne osobe očekuju od tog zakona. Dakle, ovim zakonom popunit će se ogromna pravna rupa u pravnom sustavu RH, a a od toga bi trebali imati koristi građani i pravne osobe koje pred upravnim ili javno-pravnim tijelima rješavaju svoja važna pitanja. I sada stiču mogućnost, sa donošenjem ovog zakona, da osiguraju zaštitu i to sudsku zaštitu svojih interesa ukoliko nisu zadovoljni sa rješavanjem javno-pravnih tijela. To je izuzetna novina i to je jedna od poluga koje osigurava osigurava službenicima i javno-pravnim tijelima političku neovisniju poziciju u odnosu na dosadašnju. Hrvatskoj su i iz EU, a i mi smo svakodnevno svjedoci da je državna uprava i javna uprava imala teret političke ovisnosti u RH, nadam se da će ovaj zakon biti jaka poluga da se ta politička ovisnost u upravnom rješavanju i upravnom djelovanju smanji na podnošljivu mjeru. od ovog zakona očekujemo još da smanji mogućnost korupcije u rješavanju u upravnim tijelima u upravnom postupku samim djelovanjem baš samog zakona. Još jedno očekivanje nadam se da će biti ispunjeno. Naime, ako je točna statistika koju ja imam da se da se sadašnji upravni sporovi vode i po 3 godine to naravno ne daje nikakvu, a rekao bih, nikakav vjetar u leđa ni gospodarstvu ni građanima da dođu u Hrvatsku i rješavaju svoje interese kroz upravu. Nadam se da će to biti smanjeno na barem razumnu mjeru ako ne u okviru zakonskih rokova. Mislim da je to vrlo važno naglasiti, to očekivanje, ali i objaviti građanima da ih očekuje još, da tako kažem, još jedna mogućnost o zaštiti svojih prava i nadam se da će rok koji je postavljen ovdje prvog 2012. biti osigurano. Ništa nije daleko, ako bude dobro pripremljeno. Međutim, htio bih naglasiti po mojem sudu da ima još jedna zamka u ovom zakonu i to po mojem sudu vrlo velika, a to je ocjena zakonitosti općeg akta. Mi ćemo imati sada 2 suda koja će ustvari odlučivati o zakonitosti u Hrvatskoj. To je Ustavni sud i Upravni sud. Ako je načelo da u pravnom sustavu RH svi propisi moraju, ne smiju biti u suprotnosti sa zakonom, a moraju biti u skladu sa Ustavom onda ta zakonska hijerarhija ne može se dijeliti na 2 stupnja. Ona mora biti u skladu od Ustava do najmanjeg propisa. Naravno da i ovako, nadam se prelazno rješenje, treba poduprijeti jer je i to bolje nego bez ikakve ocjene zakonitosti općih akata. Ali o tome treba razmišljati, možda rasteretiti Ustavni sud nekim drugim zadaćama, a dati mu punu jurisdikciju nad zakonitošću i ustavnošću u RH. Pošto Pošto su moje kolege zaista pohvalno se izjašnjavali se o samom normama i tekstu zakona ja to neću činiti nego ću samo završiti i da ću sa zadovoljstvom glasovati za donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. I sada će završnu riječ u ime predlagatelja imati poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Zoran Pičuljan. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici uistinu je bilo lijepo, poučno i ja bih rekao sa stručnog aspekta, sa stručnog motrišta meni zanimljivo kao čovjeku koji se upravnim sporom, upravnim postupkom i svim takvim aspektima nezanimljivoga relativnog pravnog područja, bavi cijeli svoj život slušati raspravu koja je pogađala bit stvari. Mi smo i u prvom čitanju prilikom prvog čitanja i tijekom rasprave o prijedlogu zakona pomno osluškivali i bilježili ono što su bili zaključci saborske rasprave ali i ono što su bili zaključci stručne rasprave. I zato vam se i to prenosili, mislim da je to dobro da ovaj Dom to čuje prenosili u postupak izrade zakona. Ovdje je kolegica uvažena zastupnica Ingrid Antičević ustvari ukazala na još jednu zaboravljenu pravnu disciplinu, a to je nomotehnika kao kreiranje, a onda i oblikovanje i nomotehničke izrade propisa. Ovo sve ukazuje da da zakone rade ljudi, zakone rade kvalitetni stručnjaci. Ovdje bih pohvalio ono što se malo čini i sa ove saborske govornice i malo se o tome zna. Kolege koje su dale najviši obol da ovaj zakon izgleda ovako malo, obimom mali ali ipak svojim dosezima i ne tako mali u ovome području. Najveći obol da je docent Dario Đeđa

Valja im zahvaliti, zahvaljujem i uvijek je zadovoljstvo raditi sa ljudima koji razumiju problematiku i sučeljavaju svoja mišljenja i onda kada se u mnogim stvarima nismo slagali. I zbog toga evo završavam s ovim još jednu me minutu pretrpite, s ovim što je gospodin Leko rekao. ako možda i nismo sasvim pogodili oko ocjene zakonitosti morali smo je unijeti u ovaj zakon da potakne možda neka druga razmišljanja i dijelove vezane uz ingerencije nadležnosti Ustavnoga suda Republike Hrvatske, a vjerujem da će se takve rasprave otvoriti. Ona bojazan koja je iskazao predstavnik kluba Hrvatske narodne stranke koji vrlo kompetentno govorio o ovoj problematici, mislim da ne bi trebala, da je ipak malo pretjerana.

gotovo sigurno Zakon o opće upravnom postupku treba donositi zajedno, ali kada već to nismo učini barem ne moramo olako obećavati brzinu, nego moramo u tom malom kratkom vremenu obaviti niz aktivnosti koja će dovesti do realizacije i do pravnog života ovog normativnog teksta. Tako ćete već ja mislim u mjesecu ožujku imati zakone koje je uvaženi zastupnik Emil Tomljavnović spomenuo, a to je teritorijalni ustroj regionalnih sudova, intervencija u Zakonu o sudovima gdje će se ići propisivanje uvjeta i postupka izbora prvostupanjskih sudova. indirektno jedno rješenje, jedan provedbeni plan na koji način riješiti ono što je bitno, a to su zaostaci i ubrzanje postupka pred upravnim sudovima, a to je da se novoimenovani prvostupanjski suci pored njihove edukacije ustvari biti vrlo dragocjeni, da jednu godinu dana pomognu u rješavanju godinu i malo više zaostataka na Upravnom sudu. sudu. Kako bi se oživili neki instituti koji ne mogu ... biti u pravnom životu, vjerojatno ćemo napraviti određene intervencije u postojećem Zakonu o upravnim sporovima i na taj način će biti ipak bliže u životu i zakon koji ste danas tako lijepo podržali. Ono što me amandmane koje smo dobili, pročitao sam i oni su uistinu vrlo, vrlo lijepo stipulirani. Mislim da pogađaju bit i Odbor za zakonodavstvo i kolege uvaženog zastupnika Grbića. O njima dozvolite izjašnjavanje sutra, ali oni su nama u najvećoj mjeri gotovo sasvim prihvatljivi. Zahvaljujem na ovome gotovo ja bih rekao konsenzus na raspravi o stručnim pitanjima ali i pitanjima koja nisu od marginalnog značenja, nego su uistinu od značaja za afirmaciju prava hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu državnom tajniku. I zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona, a o njemu ćemo glasovati kada se zato steknu uvjeti. Danas nemamo uvjete niti za raspravu o sljedećoj 9. točci dnevnoga reda, pa ćemo je preskočiti dok se ti uvjeti ne steknu.